колеги! Я прошу всіх заходити в зал, приготуватись до реєстрації у вечірньому засіданні, будь ласка.

Колеги, прошу заходити в зал. Хочу нагадати, що ми до обіду включили два проекти в порядок денний сесії для розгляду. Один з них ми розглянули - по складу ЦВК, а наступний - проект Постанови про Заяву Верховної Ради України до Норвезького Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру (9040). Отже, післяобідню роботу ми розпочнемо зараз прошу всіх народних депутатів зареєструватись для участі у вечірньому засіданні, прошу провести реєстрацію.

Зареєстровано 370 народних депутатів. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. І, колеги, хочу вам сказати, що в Україні з офіційним візитом перебуває делегація парламенту Королівства Норвегії на чолі з головою парламенту і з представниками трьох політичних сил, які прибули в Україну. Давайте привітаємо їх. Колеги, я хочу сказати, що під час останнього візиту керівництва Верховної Ради України в Норвегію ми здобули великий досвід і налагодили велику співпрацю по парламентських процедурах і по співпраці в парламенті. І, я переконаний, наша співпраця буде продовжуватися, а вам бажаю плідного і гарного перебування на українській землі. Дякую вам за підтримку. Вітаємо вас ще раз. Отже, колеги, переходимо до першого питання наступного порядку денного: проект Постанови 9040. І я поставлю першим на голосування пропозицію, чи є прихильні розглянути її за скороченою процедурою. Отже, хто підтримує розгляд за скороченою процедурою, прошу проголосувати.

Є бажання парламенту розглядати по повній процедурі, і ми переходимо до розгляду проекту Постанови про Заяву Верховної Ради України до Норвезького Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру (№ 9040). І я запрошую до доповіді народного депутата України Гончаренка Олексія Олексійовича. Будь ласка, пане Олексію. Шановні колеги, я як голова міжфракційного об'єднання "Крим" маю честь представити вашому розгляду дуже важливу Постанову про Заяву Верховної Ради України про наше звернення до Нобелівського комітету про вручення Олегу Сенцову… про номінацію Олега Сенцова, українського режисера, українського борця за права людей, на Нобелівську премію миру. Ця постанова підготовлена нашим міжфракційним об'єднанням і підписана багатьма депутатами, членами об'єднання. Ми всі розуміємо, що ту боротьбу, яку сьогодні веде Олег Сенцов, ця боротьба за нас, за Україну, ця боротьба за наш український Крим.

у всьому світі. Сьогодні Олег Сенцов стверджує загальновідомі, але так важливі людські цінності по всьому світові, бо він сьогодні своїм всім життям бореться дійсно за права людини, проти диктатури, проти агресора, проти окупанта. Я хочу нагадати вам, що з травня цього року Олег Сенцов голодує – це вже більше ста днів. Вдумайтеся в цю цифру: більше ста днів! Ми розуміємо, що його життя сьогодні є на межі. І тому я вважаю, що не тільки для того, щоби підвищити наші шанси повернути Олега щонайшвидше додому живим і здоровим, але й тому, що дійсно Олег Сенцов заслуговує на цю нагороду і повністю відповідає всім критеріям, прописаним у Регламенті Нобелівського комітету, Верховна Рада України має право, і я би навіть сказав, зобов'язана звернутися до Нобелівського комітету з відповідною номінацією, з відповідною пропозицією. Я знаю, що в кінці кінців історія все поставить на свої місця: Путін отримає свій Нюрнберг, а Сенцов має отримати свій Нобель. мені дуже приємно, що це відбулося фактично під час присутності у Верховній Раді делегації, парламентської делегації Королівства Норвегія, і я думаю, що це є добрий знак для цього рішення, що дійсно ми робимо правильну справу. Тому свободу Олегу Сенцову! Прошу всіх підтримати відповідний текст заяви і постанови. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги! Пане Олексій, це повна процедура, і вам доведеться відповісти на ці запитання залу. Доведеться! Тому прошу повернутися на трибуну і прошу провести запис на запитання до доповідача.

Іван Спориш, 15 округ, Вінниччина. Я думаю, і запитання до доповідача, і саме головне, не запитання, а підтримка, даного законопроекту, підтримка того, що людина, така як Сенцов, заслуговує, можливо, даже більше. Оці його страждання, муки за всіх політв'язнів - це великий плюс в тому, що він є дійсно борцем. І тому я рахую, що це не буде запитання, а це буде мій такий виступ на підтримку того, щоб ми всі разом зібралися в залі і, звичайно, підтримали одноголосно, в незалежності від фракцій. Дякую. Дякую вам. Порошенко Олексій Петрович. Включіть мікрофон, будь ласка. Шановні колеги, шановні телеглядачі, я думаю, що насправді тут не може бути дійсно запитань з цього приводу. Я думаю, єдине, що має відбутися зараз, це вся зала має об'єднатися навколо цього голосування. Ми маємо показати тут нашу абсолютно консолідовану і монолітну позицію, тому що дійсно Олег Сенцов, він достойний цієї нагороди і цього звання. Дякую. Прошу всіх єдине що, депутатів

Дякую. Шановні народні депутати України, шановні колеги! Ви знаєте, що Верховна Рада України – це вищий законодавчій орган і потрібно, щоби при прийнятті рішень, вони були завжди зважені і щоби в наступному не було якихось, ну, скажімо так, змін і підходів. Що я хотів би зараз вам нагадати? Ви пригадуєте, свого часу які у нас були заяви стосовно Надії Савченко. Ми і наша делегація була в Брюсселі, в Європейському парламенті в футболках "Волю Наді" там і інші всі речі. Тобто в кінцевому випадку домоглася Україна те, що вона була звільнена з полону і чого бажаємо і нашому нашому співвітчизнику Сенцову – теж бути звільненим. Але давайте ми все ж таки будемо приймати зважені рішення, щоб потім нам не було соромно за те, що ми голосуємо. Дякую. Так, прошу, прокоментуйте. ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую. Я хотів би нагадати всім нам, що ми абсолютно правильно робили, що боролися за українського офіцера Надію Савченко. А те, що далі вона як український політик робила тут, в Україні, то вже інша історія, і вона не має одне відношення до іншого. Друге. Я хотів би нагадати, що сьогодні на підтримку Олега Сенцова виступає весь світ: кіноакадемії всього світу, митці різних країн, – і тому ми не можемо залишитися осторонь. Більше того, якщо не знає шановний колега, то сьогодні ініціатива щодо вручення Нобелівської премії миру Олегу Сенцову вже йде з боку Польщі від Нобелівського лауреата Леха Валенси, і тому це не тільки українське бажання, і це не тільки наша пропозиція. Дійсно, своєю боротьбою він заслуговує на цю премію, найвищу премію в боротьбі за права людини і за мир на нашій планеті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую доповідачу. Запрошую до співдоповіді голову Комітету у закордонних справах народного депутата Ганну Гопко. Доброго дня, шановні українці! Дійсно, сьогодні ми розглядаємо дуже важливий документ, це Заява Верховної Ради України до Норвезького Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру. Сьогодні у нас було засідання комітету, де, зокрема, був присутній і Мустафа Джемілєв, правозахисник, дисидент, член нашого парламенту, і, зокрема, він згадував і той свій приклад, коли його теж висували на Нобелівської премії миру, як це в ті часи допомогло… в радянські часи також допомогло йому, і в принципі він, коли оголошував голодування, і він вижив. З огляду на мужню поведінку Олега Сенцова, якого протиправно утримують в Російській Федерації протягом 4 років за прояв героїчного ненасильницького протесту проти незаконної окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, міста Севастополь та окремих районів Донецької та Луганської областей, за відстоювання прав людини, за готовність пожертвувати своїм життям заради свободи інших Верховна Рада України висуває кандидатуру Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру. Олега Сенцова було незаконно арештовано ФСБ ще 10 травня 2014 року. 25 серпня 2015-го його засудили до 20 років ув'язнення. Обвинувачувальний вирок базувався на показах двох затриманих свідків. Один з них визнав, що усі покази давав під фізичними та моральними тортурами з боку співробітників ФСБ. Також про тортури з боку слідчих органів заявляв і сам Олег Сенцов. Міжнародна спільнота через чисельні рішення та резолюції міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, в тому числі Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї Організації безпеки та співробітництва в Європі, Парламентської асамблеї НАТО, виступила із засудженням порушень Російської Федерації прав людини, політично та національно національно мотивованих переслідувань та закликала до негайного звільнення всіх незаконно ув'язнених державою-окупантом осіб. Окрім того, свою підтримку Олегу Сенцову висловили більшість національних кіноакадемій світу, а також громадські діячі, політики, режисери, актори, продюсери, літератори, журналісти тощо. Наразі Сенцов, громадянин України, незаконно утримується на території Російської Федерації за сфабрикованою справою. Протягом усього строку утримання під вартою Олег Сенцов показує приклад героїчної мужності та ненасильницького спротиву проти держави-окупанта. також ми бачимо, що його основна вимога голодування – відпустити всіх громадян України, які незаконно утримуються Російською Федерацією за безпідставними та політично мотивованими звинуваченнями. В тому числі у своєму зверненні ми перераховуємо імена всіх незаконно утримуваних громадян України, які знаходяться на території Російської Федерації, на території Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованих територіях Криму та також окремих районів Донецької і Луганської областей. Колеги, виходячи з того, що Олег Сенцов протягом усього періоду незаконного утримання під вартою, ризикуючи власним життям, демонструє приклад мужнього ненасильницького спротиву у боротьбі за базові права та свободи людини, Верховна Рада України висуває кандидатуру Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру. Ми просимо також проголосувати за основу і в цілому з врахуванням тих поправок і рекомендацій, які нам надало Міністерство закордонних справ України. Пропонуємо доопрацьований проект постанови Верховної Ради про заяву Верховної Ради України до Норвезького Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру з урахуванням зауважень, які запропонував Комітет у закордонних справах. всім міжнародним партнерам, кожному депутату, які постійно домагаються звільнення українських громадян. І також побажати сил, побажати Божої підтримки Олегу Сенцову, Балуху, багатьом іншим, які оголосили голодування. Сказати, що український парламент, український уряд, Президент, ми всі разом, українські громадяни з ними, ми вболіваємо, ми переживаємо за них і дякуємо їм за їхню мужність і підтримку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Залишайтесь, будь ласка на трибуні. Можливо, будуть запитання до співдоповідача. Прошу провести запис.

Будь ласка, запрошую до слова народного депутата Мусія. 16:18:29 МУСІЙ О.С. Шановний доповідачу! Олег Мусій, 124 виборчий округ, Сокальщина, Червоноград. Скажіть, будь ласка, чи врахували ви часовий контекст подання? А саме: існує процедура подання і висунення на Нобелівську премію миру. І там є дуже обмежені часові рамки цього подання. Чи ми встигаємо, якщо ми голосуємо сьогодні, наприклад, цю постанову, за яку, я переконаний, весь зал однозначно підтримає і проголосує, про що і прошу народних депутатів, чи ми встигаємо на наступне вже подання і на наступний рік щодо присвоєння цієї премії? Повідомте, будь ласка, чи вивчався цей аспект, і щоб ми виглядали серйозними в часовому аспекті теж. Дякую дуже за це запитання. Процес відбору лауреатів Нобелівської премії миру проходить в декілька етапів. Вересень – це коли Норвезький Нобелівський комітет готується до отримання номінацій. Лютий – останній термін для подання кандидатур, для того, щоб бути розглянутими, номінації на Нобелівську премію миру повинні бути надіслані до Норвезького Нобелівського комітету в Осло до лютого поточного року. Лютий-березень складається короткий список номінантів, тоді комітет оцінює роботу кандидатів та готує короткий список. Далі. Березень-серпень – робота радників зі списком. Жовтень – Нобелівські лауреати відібрані. На початку жовтня Нобелівський комітет обирає лауреатів Нобелівської премії миру більшістю голосів, рішення є остаточним та не підлягає оскарженню. Після цього оголошуються імена лауреатів Нобелівської премії миру. Грудень – Нобелівські лауреати отримують свої премії, церемонія вручення Нобелівської премії відбувається 10 грудня в Осло. Нобелівські лауреати отримують нобелівські медалі та дипломи і документи, що підтверджують розмір пенсії. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Спориша. Іван Спориш, 15-й округ, Вінниччина. Я прошу передати слово Михайлу Довбенку. М.В. Пані Ганно, я хотів вам звернути увагу на наступне. Вже на цю каденцію ми не зможемо номінувати Сенцова. Діло в тому, що перший тиждень жовтня буде оголошуватися номінація по премії миру за 2018 рік. Ми можемо тільки номінувати на 2019-й, і прийом заявок починається з 1 лютого 2019 року. Але я думаю, що це рішення сьогодні треба приймати, його треба голосувати і готувати серйозні документи для того, щоб ми могли рекомендувати вже з 1 лютого 19-го року. 16:21:21 ГОПКО Г.М. Дякую, шановні колеги. Ми теж розглядали це питання під час засідання комітету і обговорювали, хто міг би отримати, які визначні події в світі, і ті видатні особистості, які доклалися до цього. Я вважаю, що Україні дуже важливо докладати надзусиль для того, щоб, по-перше, тема звільнення українських громадян – особливо тих, які зараз, ризикуючи власним життям, оголосили голодування – вона повинна постійно звучати. сам процес номінування, який розпочали зокрема і представники Польщі в підтримку, Україна також до них приєднується, - це можливість привернення міжнародної уваги до тієї ситуації з порушенням прав людини, яка є в Росії. Закликати, зокрема, посилення тиску міжнародної спільноти через різні механізми, зокрема, санкції для того, щоб питання прав людини не було поза увагою. Ми бачимо, яка непроста ситуація в Раді Європи, в Парламентській асамблеї, коли намагаються повернути туди російську делегацію, яка не виконала жодне із своїх зобов'язань. Тому це питання теж ми в такий спосіб намагаємось підняти. Дякую. Ми завершили запитання від народних депутатів. І переходимо до обговорення законопроекту. Прошу провести запис для обговорення від фракцій. Прошу народних депутатів записатися.

Запрошую до слова народного депутата Олега Ляшка від Радикальної партії. Я дивлюся на це фарисейство і просто чуманію. Обговорюється питання Сенцова, присвоєння Нобелівської премії. Того немає, ті задом стоять, ті рішають свої договорняки, де землю віджати, де "бабки" заробити, де ще щось зробити. І при цьому перед народом граєте комедію, як вам болить Сенцов і як ви дуже хочете вирішити для нього проблему. Розенблат он сміється, про бурштин згадав, ще про щось. І всі любителі Сенцова. Фарисеї! Кинули долю людини на алтарь політики – от що ви робите зараз. Ви б замість премії зробили, це я до влади звертаюся, усе для того, щоб Сенцова і тисячі таких як він заручників витягти з тюрми, тому що їхнім рідним, їхнім близьким, їхнім дітям треба їхні батьки, чоловіки і їхні рідні. А не ви граєте комедію, що ви звернетесь до Нобелівського комітету, премію Сенцову. У 85-му році Стуса теж висували на премію Нобелівську. Чим це закінчилося? Вбивством Стуса у мордовських таборах. Я думаю, не думаю… путінський нинішній режим не менш кровожадний, ніж комуністичний. Я боюся, щоб ваші голосування не стали співучасниками вбивства Сенцова. Тому, коли ви хочете реально допомогти Сенцову… Я звертаюсь до Президента Порошенка, який говорить про мову, про церкву, про армію. Я в 90-му приїхав у Київ, говорив українською, на мене дивилися, як на жлоба. А Порошенко по сьогоднішній день говорить російською, тільки на офіційних заходах – українською. За церкву у 90-му, в 95-му мене разом із Мосійчуком на Софіївській площі менти дубинками били, коли ховали патріарха Мстислава. А Порошенко ходив в російську церкву і має там статус, кого він… піддиякона, диякона, чи кого? За армію? Будучи Секретарем РНБО, що робив Порошенко? Дом на Грушевського віджимав замість того, щоб фінансувати армію і гроші вибивати на армію, на оборону. Тепер згадали за Сенцова. Не дуріть народ, реально боріться за звільнення заручників, за те, щоб країна була сильна, а не виконуйте політтехнологічні номери перед виборами: то НАТО, то ЄС, то Сенцов, то Томос. І все заради виборів. А про всі ці надзвичайно важливі речі, які є фундаментом української державності, забудете через 3 хвилини після виборів, коли будуть оголошені результати. Фарисеї! Дякую. І запрошую до слова народного депутата Рефата Чубарова від "Блоку Петра Порошенка". Шановні колеги, понад 70 політв'язнів Криму, більшість з яких за ґратами поводиться абсолютно мужньо і гідно, більшість тих людей, які зараз там, в Криму за ґратами, гідні найвищого, найвищого рівня нашої поваги. До речі, на відміну від частини народних депутатів України, які відмовляються визнавати Крим окупованим Росією країно-окупантом. Ви знаєте, що в ці дні різко погіршився стан здоров'я Володимира Балуха. Сьогодні вранці знову прийшли з обшуками до чергової родини кримських татар братів Арсена і Айдера Бекірових. Завдяки своєму голосуванню Олег Сенцов уособлює собою всіх політв'язнів Криму. Підтримуючи Сенцова, ми поруч з ним вбачаємо братів Абдулаєвих, Узеіра і Тимура, Алієва Мусліма, який зараз загратами та його доньку Алієву Гульсум, яку переслідують за проукраїнські позиції. Ми знову бачимо Балуха, який на грані смерті, і він також голодує. Ми бачимо Дегерменджи Бекіра, Зейтулаєва Руслана, якого засудили до 15 років ув'язнення. Підтримуючи Сенцова, ми підтримуємо всіх інших політв'язнів Криму. Саме з такою думкою я і підписав, один з тих, хто підписав цю постанову і підтримав, і пан Мустафа Джемілєв підтримав. Сьогодні, виступаючи в комітеті, він, і про це говорила пані Ганна Гопко, він сказав, що коли в 74-му році його номінували, він сидів, він був в тюрмі. І тоді на певний час відношення лагерної, чи тюремної адміністрації воно було таким Шановні колеги, незважаючи на те, що, дійсно, частині народних депутатів України взагалі це не болить, частина народних депутатів України, які не визнають Росію країну-окупантом і не визнають Крим вони взагалі не мали би бути в цій залі, тим не менше я прошу всіх зараз об'єднатися, підтримати цю постанову, і хоча би цим продемонструвати підтримку Дякую. Я запрошую зараз депутатів записатися для обговорення. Прошу провести запис.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Безумовно, що сьогодні ми розглядаємо питання, яке має консолідувати цю сесійну залу. І стосується воно, дійсно, людини, яка проявляє найвищі людські героїчні якості, коли знаходячись в російському полоні, в російській тюрмі, бореться за звільнення не особисто себе, а усіх політичних в'язнів, яких незаконно ув'язнив Кремль, коли здійснив незаконну окупацію і анексію Криму, а також розв'язав агресивну війну на сході України окупувавши частину нашої території в Донецькій і Луганській областях. І безперечно, що вся країна і всі свідомі патріотичні люди, вони турбуються за здоров'я і життя Олега Сенцова, який на сьогоднішній день продовжує голодувати в російській в'язниці, втративши будь-які інші можливості для боротьби з російським окупаційним режимом. Те, що звучить це питання у сесійній залі Верховної Ради України – це, безумовно, правильно. І ми чудово розуміємо при цьому, що прийняття цього рішення, воно, мабуть, не наблизить до того, щоби звільнити Олега Сенцова. Але ми з цієї трибуни маємо у першу чергу закликати весь світ бути разом з Україною у питанні агресивної війни Росії проти України. Домагатися всіма методами, і треба кратно посилювати зусилля української влади, дипломатичних представників на те, щоби тиснути на російського агресора і рятувати життя і здоров'я українським політичним в'язням, зокрема, Олегу Сенцову. Чи за свою діяльність він заслуговує на те, щоби здобути Нобелівську премію? Безумовно, заслуговує, і ми як парламент повинні клопотати так само, як і розуміючи про те, що йому загрожує небезпека його здоров'ю і життю, просити його, щоби він все-таки припинив голодування і зберіг своє життя для України, для боротьби за наші цінності і для боротьби проти російського агресора. Ми як фракція "Батьківщина" будемо голосувати за цю заяву, будемо підтримувати це рішення. І в той же час закликаємо ще раз владу замість пустих слів, замість багатьох заяв, але все-таки зробити всі дії, які мусить робити виконавча влада в Україні для того, щоб українські політичні в'язні були на волі і звільнилися з російського окупаційного полону. Дякую.

для всього світу, тепер вже зрозумілий приклад такого ницого ставлення Росії до прав, до законів, до людей. Уявіть собі, і тепер це обговорює весь світ, що людині надали громадянство всупереч її волі. То, як раніше в Радянському Союзі були раби в селі, у яких паспортів не було, забирали їх. Так тут просто сказали, це наш раб, ми надаємо йому паспорт і тепер ми будемо його по нашим законам судити. Ситуація з політв'язнями вона насправді кричуща і вона зрозуміла, що це просто механізм для тиску на Україну. Сторона українська неодноразово пропонувала обмін "всіх на всіх" ми справді хочемо і боремося, щоб повернулися всі українці. Сьогодні проголосували закон, яким буде підвищено соціальний захист для політично репресованих і там мають бути і родини політв'язнів. І дуже важливо, щоб світ про це бачив. Рухівці в день старту Чемпіонату світу по футболу в червні місяці провели флешмоб під російським посольством. Молоді рухівці наліпили гіпсових кісток, поставили футбольний стіл, поклали ці кістки, цей штучний такий дитячий ігровий футбол, поклали ці кістки і гвоздики на поле і запрошували всіх охочих грати. І ми вимагали бойкоту Чемпіонату світу на кістках. Бойкот Чемпіонату світу в країні, яка, на жаль, убиває людей. Хтось може собі уявити, щоб після Олімпіади 36-го року в Мюнхені, через чотири роки, коли Німеччина розв'язала війну вже проти всього світу: проти Франції, проти Польщі, щоб хтось проводив чемпіонат світу в Німеччині? А в Росії проводять, і багато наших партнерів європейських на нього приїздили, на цей Чемпіонат світу, і ця політика подвійних стандартів вона є вкрай небезпечною. І нам треба постійно наголошувати і до наших партнерів європейських звертатися з тим, щоб вони справді захищали ті європейські цінності, права людини, непорушність кордонів, щоб вони не торгували своїми принципами. А то, з одного боку, ми Україну підтримуємо, а з іншого боку будуємо Nord Stream. Тому народ України, безумовно, підтримує це рішення стосовно висунення Олега Сенцова на Нобелівську премію. Ми так само на всіх наших публічних виступах на цьому наголошуємо. Нещодавно я був у ефірі телеканалу NewsOne, і коли я сказав, що давайте подякуємо Європейській народній партії, яка висунула Олега Сенцова на премію Сахарова, давайте підтримаємо Олега Сенцова в його боротьбі за Україну вставанням і оплесками, ви б бачили, який почався шум у "п'ятої колони". Але нічого, всі встали, окрім одного учасника цього телешоу. Так само і тут. Дякуємо Олегу Сенцову, його боротьбі за Україну. І слава Україні! Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Іллєнка. Йому передає слово народний депутат Марченко. Загальний регламент 6 хвилин. Прошу. 16:36:42 ІЛЛЄНКО А.Ю. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Шановні українці, народні депутати, які зараз в залі. Безумовно, за цю постанову треба голосувати, сумнівів немає жодних, і "Свобода" буде голосувати за цю постанову. Але в мене трошки інше питання, яке я хотів би підняти. Ви знаєте, було правильно сказано, ФСБ Російської Федерації висунуло Олегу Сенцову абсолютно абсурдні, висмоктані з пальця, політично вмотивовані звинувачення, звинувативши його нібито в тероризмі. І ми говоримо на весь світ, що це є фальшивка, що в Росії немає жодних правоохоронних органів, що в Росії немає ніяких судів, що в Росії немає ніяких взагалі можливостей будь-кому себе захистити в правовий спосіб. Ми говоримо це. Ми вимагаємо повернути більш ніж 70 наших політичних бранців, які зараз знаходяться на території Російської Федерації, ми виступаємо, і в тому числі, з цієї трибуни і тільки що про це говоримо. Але водночас Федеральна служба безпеки Російської Федерації направляє в Україну лист до Генеральної прокуратури України, де каже, що наприклад, громадянин Російської Федерації Тимур Тумгоєв, який є інгушен за національністю, який знаходився на території України, він є терорист, і тому його треба видати в Російську Федерацію. І Генеральна прокуратура України каже, ну так подивіться, от же написала ФСБ, що він терорист, так чого ж його не видати? Треба його видати! Хай він буде в Росії тепер там, там у нього ж буде можливість, напевно, в суді себе захищати, можливо буде довести, що він не терорист. Ну, це ж просто маячня, це ж просто абсурд! Ми водночас говоримо про Сенцова, про інших несправедливо звинувачених політичних бранців, а в іншому питаннях наші державні органи співпрацюють з каральною системою Російської Федерації, передаючи туди людей по екстрадиції з України! Це ж повна маячня! Ви вдумайтеся в це, шановні народні депутати! Це ж на сьогоднішній день багато на кого навіть серед вас є кримінальні справи, відкриті в Росії по звинуваченню там невідомо в чому, в тероризмі, в тому числі! Ви подумайте і про себе в цій ситуації, хоча справа тут, безумовно, в усіх громадянах України і негромадянах України. Тому що є багато людей, негромадян України, які приїжджають сюди, будучи ворогами московського режиму, хочуть тут боротися з московським режимом, хочуть тут отримати притулок, воюють за нас в кінці кінців, Росія хоче їх так само забрати і там знищити. Ми будемо далі їм видавати цих людей? Це ж просто немислимо! От зараз там починається другорядна дискусія: воював Тумгоєв чи не воював на боці України на Донбасі. Є величезна кількість людей, які свідчать, що воював, є командир його батальйону, який каже, що воював. ГПУ каже, не воював. Але насправді не це є важливою дискусією, воював чи ні. Тобто якщо по версії ГПУ він не воював, то значить можна віддати по звинуваченням ФСБ. Ну, це ж не… якась ненормальна позиція. Якщо до нього є якісь питання, судіть його в Україні. Є якісь питання, його б вимагали видати Америка там, європейські якісь країни, видавайте його в цивілізовані країни по екстрадиції, якщо в нього є об'єктивні питання якісь до нього. Але віддавати людину за політичними звинуваченнями в Росію – це просто немислимо, це державна зрада фактично, те, що відбувається. Тому треба щось робити. "Свобода" вимагає, інші патріотичні сили, просто небайдужі громадяни, які обурені цією ситуацією: треба провести реальне розслідування цієї ситуації і треба покарати винних в цій ситуації. І в жодному разі унеможливити подібне в майбутньому. Треба розірвати договір про екстрадицію з Російською Про яку екстрадицію в Російську Федерацію взагалі може йти мова? Це просто немислимо. Якщо ми проводимо туди екстрадицію, значить, ми визнаємо їхні суди, значить ми визнаємо їхнє ФСБ, їхню всю цю систему. І ми віддаємо людей просто на заклання туди, тому це необхідно зупинити. Якщо розказують, що, якщо ми відмінимо екстрадицію з Росії, то сюди до нас прийде весь російський кримінал, який буде знати що їх не видадуть, ми чуємо і такі аргументи, але це маніпуляція. Не пускайте сюди російський кримінал, нарешті введіть візовий режим з Московією, закрийте кордон з країною-агресором, не пускайте сюди їх - і нам не треба буде тоді їх екстрадовувати, якщо ви боїтесь, що сюди будуть їхати, а потім ми не зможемо їх звідси вигнати. я закликаю парламент створити тимчасову слідчу комісію з приводу цього питання. Я закликаю всіх депутатів, які є патріотами, відреагувати на цю ситуацію. Тому що ця ситуація – це є вже абсолютно жахливий прецедент, який не може повторюватися. А всім українцям, які зараз є бранцями Кремля, я наголошую, неправильно, на мій погляд, вживати термін "політв'язень". Тому що політв'язень – це коли людина сидить несправедливо в своїй країні. Це не політв'язень, це заручник, це політичний бранець, це фактично полонений так треба трактувати це питання. І в тому числі Олег Сенцов, і всі наші українці, які зараз там сидять, їх треба витягувати, треба виривати їх із злочинної цієї ефесбешної системи. Але... І в жодному разі не віддавати туди нікого і припинити цю жахливу колаборацію, жахливу співпрацю з московськими каральними органами. Тому я до цього закликаю і все будемо робити для того, щоби перемогти Московську імперію і визволити всіх,

Після того буде заключне слово, і ми будемо переходити до голосування. Тому прошу голів фракцій запрошувати депутатів в зал. Будь ласка, пане Іван. "Блок Петра Порошенка", звичайно, буде підтримувати даний законопроект у всій своїй більшості. Я хотів би сказати трошки про інше і звернутися до фракції, лідер якої виступав сьогодні з цієї трибуни, буквально пару чоловік до мене, і розказував, що таке фарисейство. Ви розумієте, фарисейство – не те, що він озвучив ось з цієї трибуни. Фарисейство – це те, що він робить. Розумієте, вийти на трибуну і розказувати за Олега Сенцова, при цьому всією фракцією не голосуючи за постановку цього питання у порядок денний, оце називається "фарисейство", як про мене. Ще що називається фарисейством? Як про мене, повторюю. Фарисейством називається те, що він прекрасно знає, називаючи фамілію нашого Президента в цій залі, що згідно Регламенту Верховної Ради він не може йому відповісти в цьому залі. І Представника Президента немає в цьому залі, яка могла йому тут же відповісти. Тому вийду і відповім я, народний депутат із "Блоку Петра Порошенка". Дивіться, коли було сказано про те, що Порошенко говорить завжди російською мовою, ну, неправда це. Він, на відміну від вас, шановний, знає дуже багато мов. (Шум у залі) На відміну від вас, знає дуже багато мов. А те, що робив хто в 90-х, ну то, напевне, згадайте, що ви робили в 90-х, коли в міліцейській формі ходили віджимали денежку, віджимали автомобілі, віджимали все, що хотіли. Розумієте? Доки вас не хлопнули, по-міліціонерські буде вам сказано, і доки ви не попали під якусь кримінальну відповідальність. І коли ви удачно звідти спригнули, ви ж на цьому не зупинилися, ви пішли в політику. Але згадайте ще один факт. Фарисейство це то, що зараз ви говорите, ще раз, у Верховній Раді, в залі Верховної Ради. І тому, коли майбутній Президент Петро Олексійович Порошенко починав будувати цю країну, ви давали інтерв'ю у одному із відділків міліції і розказували всій країні заплутані речі, хто куди, вам куди пропонував заїхати і що за це буде, розумієте. Тому я вас прошу, не чіпайте нашого Президента. Якщо хочете щось сказати добре, виходьте і говоріть його фамілію. Якщо щось сказати хочете погане, згадайте про себе, переверніть у голові все своє життя і подумайте, правильно це робити чи неправильно. Дуже вам вдячний. Думаю, що ви зробите надлєжащі висновки. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, ще хвилина надається Андрію Лозовому, бо час ще є, 1 хвилина. Будь ласка, пане Андрій. І потім заключне слово. Андрій Лозовой, Радикальна партія Ляшка. Знаєте, тут згадуються слова сотника УНР, великого українського поета Євгена Маланюка: "Хто ґвалтував тебе? Безсила, безвладна, п'яна та німа. Неплодну плоть, убоге тіло давала кожному сама. Мізерія чужих історій та сльози п'яних кобзарів – всією тучністю просторів повія ханів і царів". Ми зараз є свідками того, коли нашу державу, наш парламент намагаються грати за московським сценарієм. Кого ми будемо обманювати, себе? Порошенко зробив все для того, щоб легалізувати тут Медведчука, а насправді і Сенцова, і Карпюка, і Стаса Клиха, і Кольченка і інших політв'язнів можна звільнити за один день: арештувати кума Путіна і друга Порошенка Медведчука і обміняти його на наших політв'язнів. (Оплески) А не так, як… а не так, як сьогодні, коли Тимура Тумгоєва, який воював за Україну, видають, навіть не міняють, а просто віддають на вірну смерть. Не так, як сьогодні, коли Медведчук собі дозволяє ті речі, які не дозволяє в цій країні ніхто – прямо літає в Росію… І ми бачимо, наскільки вольготно в бізнесі, в політиці, в тому числі в цьому залі почуває себе координатор московської агентури тут Медведчук, на руках якого кров Василя Стуса, який, як правильно Олег Ляшко казав, Нобелівську премію не отримав. Та ситуація, яка сьогодні з Сенцовим, коли ті хто голосує, можуть стати співучасниками вільно чи невільно московського сценарію і вбити українського режисера Олега Сенцова. Дякую. Слава Україні! І, колеги, тим, хто тягне руку, я нагадую: є блок виступів від фракцій, є блок від депутатів і я маю право надавати лише в тій послідовності, в якій відбувся запис. Лозовий був наступний по виступах, подивіться по табло. Він був наступний по виступу. Час залишався, і тому я надав слово. Справедливість – основа і запорука стабільної роботи парламенту. Отже, переходимо до прийняття рішення, колеги. Прошу усіх зайняти робочі місця. Прошу зайти в зал і приготуватись до голосування. Питання є символічне і я прошу під час голосування бути уважними і прошу голів фракцій запросити усіх народних депутатів в зал. Отже, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Постанови про Заяву Верховної Ради України до Норвезького Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру (№9040) за пропозицією комітету за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Уважно і відповідально. Голосуємо. Прошу підтримати. За-245 Постанова прийнята. Переходимо до наступного питання порядку денного, колеги. Наступний проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів (№7373). І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу підтримати, колеги. В нас важливі законопроекти, щоб ми змогли їх пройти, давайте за скороченою. 16:49:49 За-166 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Продан Оксану Петрівну. Пані Оксано, я вас запрошую. Шановні колеги, вітаю всіх! І дуже прошу вислухати зміст законопроекту 7373, який ми вносили разом з великою кількістю громадських діячів, з великою кількістю депутатів з різних фракцій і груп, позафракційних. Це законопроект, який дасть можливість після його прийняття запрацювати цілому ряду законів, виконати велику кількість обіцянок, які давали різні депутати, різних рівнів, коли йшли на вибори. А саме після прийняття цього законопроекту почне працювати закон, той закон, який передбачає, наприклад, 5 днів дозвільного органу на видачу того чи іншого документу або визначає виключний перелік тих чи інших документів, які можна вимагати, коли людина звертається за отриманням тієї чи іншої послуги. Три речі, які ми пропонуємо в цьому законопроекті, всі три разом вони розривають те коло, яке сьогодні існує в Україні – коло, коли корупціонер покриває корупціонера і немає жодної можливості розірвати це тим людям, які хочуть працювати і чесно отримувати послуги від держави. По-перше, ми запроваджуємо адміністративну відповідальність за порушення в частині видачі документів. Ми робимо цю відповідальність деталізованою і яка буде стосуватися конкретних випадків, конкретних порушень, які є сьогодні в Законі про дозвільні документи. Друга частина… Наприклад, відповідальність – це невнесення в установлені строки інформації до реєстру або невидача вчасно, або анулювання того чи іншого дозволу в тому випадку, коли це заборонено. Друге, що ми робимо. Ми частину справ про адміністративні правопорушення чиновників передаємо на розгляд Державної регуляторної служби. Таким чином, ми даємо можливість притягнути все-таки до відповідальності чиновників, які сьогодні нагло порушують закон. І третє, що ми робимо. І я дуже дякую профільному комітету за підтримку цієї норми. Тому що… даємо можливість складати протоколи про адмінправопорушення стосовно порушників не тільки чиновникам, але й тим людям, які бачать конкретні порушення. Цей законопроект підтримав уряд, за що я дуже дякую. Цей законопроект підтримує "Реанімаційний пакет реформ" і багато інших об'єднань активістів. І що важливо, цей законопроект підписали представники всіх груп і фракцій, і позафракційні. Тому я прошу зараз колег всіх проголосувати… Дякую вам. Від Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності до слова запрошується Паламарчук Микола Петрович. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги! Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянуто проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів (реєстраційний номер 7373). Законопроект спрямований на посилення адміністративної відповідальності посадових осіб дозвільних органів за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру. Для цього зокрема пропонується: Перше. Статтю 166-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти у новій редакції, в якій уточнити перелік порушень вимог законодавство про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. Друге. Правом розглядати справи про такі адміністративні правопорушення …. місцеві суди

(АРК) Крим, областях, у місті Києві та Севастополі, представників громадського об'єднання суб'єктів господарювання та інші. Проаналізувавши законопроект, члени комітету висловили деякі зауваження, зокрема щодо необхідності його узгодження з положеннями Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", а також щодо переліку суб'єктів, яким надається право складати … про адміністративні правопорушення. Це може бути доопрацьовано у комітету до другого читання. Тому комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України, за наслідками розгляду в першому читанні, прийняти законопроект за основу. Дякую.

Галасюк Віктор Валерійович від Радикальної партії передає Мосійчуку Ігорю. Будь ласка. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Ми, звичайно, підтримуємо цей законопроект в першому читанні, але говорячи про адміністративні правопорушення, варто, мабуть, було б говорити і про кримінальні. І тут хотів би згадати свою малу Батьківщину – Полтавщину. Що відбувається? Спочатку Адміністрація Президента в абсолютно незаконний спосіб, витерши ноги об законодавство і Конституцію, призначає фітнес-тренера, вдумайтесь, фітнес-тренера одного з депутатів соціалістичних БПП призначає виконуючим обов'язки міського голови. Потім обласна рада без аукціону, який мало провести Держгеонадра, 12 родовищ віддає невідомо якому, там, олігарху, по суті, краде в полтавської громади. Третє. Під моїми рідними Лубнами на об'їзній дорозі вимивають пісок просто без жодних дозволів, без нічого видобувають, покриває керівник "Автодору" обласного Трояновський. Мабуть, час покласти цьому край. Тому, користуючись нагодою, звертаюсь до Генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, Голови служби безпеки України, зверніть увагу на Полтаву і Полтавщину, приведіть до чинного законодавства ці речі, фітнес-тренери мають бути в спортзалах, а не в креслах мерів. Ми нікому не дозволимо фальсифікувати вибори Президента на моїй рідній Полтавщині. Слава Україні! Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні, дійсно, вдалий день для українського бізнесу, але вже другий законопроект сьогодні розглядається, який покликаний стати на захист прав наших підприємців. За даними експертів Офісу ефективного регулювання BRDO у 2016 році підприємці сплатили за отримання дозвільних документів близько 28 мільйонів гривень, це офіційна цифра. 28 мільйонів гривень. А неофіційно майже у сім разів більше. Тобто фактично це побори і хабарі. 193 мільйони гривень було сплачено підприємцями саме за отримання дозвільних документів як побори і хабарі. Вдумайтесь в цю цифру. Тому наші посадовці, на жаль, ще з радянських часів не розуміють, що не бізнес працює і існує для них, а вони покликані працювати і здійснювати свої функції для бізнесу. Держава має надавати бізнесу якісний сервіс, а чиновники це лише менеджери з надання цих послуг. На жаль, в Україні панує це спотворене уявлення, яке нам ще дісталося у спадщину з Радянського Союзу, що чиновник визначає якісь умови і встановлює якісь бар'єри для ведення бізнесу. Щоб усунути негативний вплив і такі можливості, був поданий цей законопроект, який деталізує відповідальність посадовців за, наприклад, відмову у прийнятті дозвільного документу, за невнесення або за несвоєчасне внесення дозвільним органом в установлені законом строки інформацію до єдиного реєстру, за безпідставну відмову адміністратора суб'єкта господарювання у прийнятті заяви про одержання документів. Про які дозвільні документи йдеться? Це перелік із 154 документів. Я просто декотрі з них зачитаю. Це ветеринарні сертифікати, землевпорядна документація, санітарно-епідеміологічна експертиза, це дозвіл на початок робіт від пожежників, це дозвіл на будівництво, це зовнішня реклама, це дозвіл на передачу у власність чи в оренду земельних ділянок комунальної власності. 154 пункти. І тому сьогодні ми з вами маємо ухвалити цей законопроект в першому… …маємо ухвалити цей законопроект в першому читанні, щоб ці чиновники розуміли, що за кожне з порушень, за кожну їх буде наставати окрема персоналізована відповідальність. А ті недоліки, про які зазначає ГНЕУ, я думаю ми доопрацюємо до другого читання, щоб українці підприємці працювали вільніше. Дякую. Дякую вам. Від фракції "Батьківщина" Олександра Кужель, будь ласка. в цьому залі ми скасували більше 120 дозволів, ми скоротили втричі всі види ліцензування. Наприклад, аграрії десь тиждень пили пили шампанське за те, що скасували сертифікацію хранилищ зерна і особисто кожного складу. Але "не долго музыка играла". Рівно через тиждень міністерство відновило наказами всі ті дозволи, які ми скасували, назвали не дозволами, а по-іншому, будь-яку назву. Я думаю, що нам треба дуже серйозно попрацювати до другого читання, щоб кожне міністерство знало. Я прошу кожного депутата, який працює в своєму комітеті, будь ласка, коли ви читаєте закон, дивіться це обов'язкове якесь впроваджується нове погодження, це вони хочуть вийти з Закону по ліцензуванню, щоб не виконувати строки. Вони, як ті криси, скільки не трави з'являються, бо такі процедури завжди є корупційними. І тому прийняття цього законопроекту "Батьківщина" буде підтримувати його, є перший крок. Але ми повинні поставити максимальні перепони тим чиновникам, які приходять не служити народу України, а створювати нові дорожки для корупції. Дякую. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" – Сергій Каплін, будь ласка. Шановні співвітчизники, надзвичайно серйозний законопроект. Я хочу подякувати і вклонитись Оксані Петрівні за те, що вона виступила локомотивом, який його просував і лобіював в Верховній Раді. 154 дозволи, 154 рази, може жахнути будь-яка дозвільна служба нашого підприємця. Ми сьогодні створюємо умови цим законом аби підприємець-роботодавець був захищений. Ми, звичайно, будемо всі голосувати, буде достатніх 300 голосів. Що стосується фітнес-тренера. Я розумію Радикальна поклали око на фітнес-тренера але я хочу сказати він ніяких не фітнес-тренер. Це людина, яка два скликання у міській раді Полтави боролася проти Мамая, яка пережила надзвичайну боротьбу проти ікони політичної проституції в Україні - міського голови Мамая. Який прийшов два рази до влади через гречку, через цукор, через підкуп виборців, колишній "риг", якого зараз захищали попередні виступаючі. Більше того, за Олександра Шамоту проголосувала "Свобода" повним складом, фракція "Самопомочі" повним складом, Соціал-демократична партія, фракція наша повним складом, і інші фракції, "Рідне місто" повним складом. 28 голосів, дві треті голосів у міській раді. І я переконаний це буде один із найкращих мерів в країні. Він покаже як можна об'єднати ціле місто, добитись результатів. А потім ще об'єднаємо країну і разом всі доб'ємося результатів в цілій країні. Полтава буде локомотивом і фарватером справжніх, реальних реформ, ми покажемо як треба керувати, не так як Гройсман, а як справді треба керувати країною. Слава Україні! Колеги, обговорення завершене. Я прошу запросити всіх народних депутатів в зал. Прошу Секретаріат Верховної Ради України запросити депутатів в зал. І поки народні депутати заходять, колеги, увага, нам необхідно буде провести дискусію, тому що все більше частішають випадки, коли в обговорені закону доповідачі говорять зовсім по іншій темі. І я боюся, чим ближче будуть вибори, тим ця тенденція ставати гострішою. Нам треба буде між собою домовитись: або ми всі вертаємося в правове поле говоримо по закону, по Регламенту я маю зупиняти. І ми повинні мати універсальний загальний принцип один до одного. Обговорення закону передбачає обговорення закону і нічого інакшого. Тому я закликаю всі фракції до цієї дискусії, щоб ми не зловживали цим правом. І зараз я прошу всіх приготуватись до голосування. Я наголошую, рішення комітету лишень за основу. Я прошу з лож уряду повернутися в зал. Законопроект є реформаторський і прогресивний, і я впевнений, що в залі буде консолідована позиція по його підтримці. Важливо лишень, щоб всі зайняли свої позиції. Отже готові – так, колеги? І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

за пропозицією комітету за основу. Прошу проголосувати, колеги, і прошу підтримати за основу. Голосуємо, підтримуємо! Голосуємо, колеги!

За-240 Рішення прийнято. Колеги, перед тим, як перейти до наступного проекту закону, я хочу зробити повідомлення. До Верховної Ради України надійшли подання від Генерального прокурора України про надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів: Олександра Вілкула, Сергія Дунаєва і Дмитра Колєснікова. Я невідкладно передаю документи на розгляд Комітету з питань регламенту. Я переконаний, що ми маємо підтримати подання Генеральній прокуратури своїми голосами. Моя позиція лишається незмінною: якщо народний депутат не винен, він зможе, як і будь-який громадянин, довести свою невинуватість в суді. Зараз я повідомляю про те, що я всі подання невідкладно передам на розгляд у регламентний комітет. Отже, переходимо до наступного питання порядку денного це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності судового експерта та належного забезпечення здійснення судово-експертної діяльності (№ 8336). І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою, колеги. Підтримайте, щоб ми пройшли більше законів сьогодні. Прошу проголосувати за скорочену, прошу підтримати. Голосуємо. За-155 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Геращенка Антона Юрійовича.

У прошлому році, коли ми приймали нові процесуальні кодекси, на жаль, ми приймали їх дуже хутко, і були внесені деякі поправки, які на сьогодні заважають ефективній роботі в правоохоронній системі. Саме на усунення цих поправок зорієнтований законопроект 8336 мого авторства. У чому суть цього закону? Річ у тому, що після прийняття правок до процесуальних кодексів зараз кожна експертиза проводиться через постанову слідчого, погоджену з прокурором, і затверджена рішенням суду. До чого це призводить? Це призводить до того, що, наприклад, пройшло вбивство, є гільзи, є кров, є відбитки пальців. Раніше слідчий в той же день, через декілька годин, після осмотру місця злочину робив постанову про експертизи. І експерт приступав немедленно для проведення експертизи, і вже на слідуючий день, він міг знати, чи це відбитки пальців того, хто є в базі даних, відкіля гільзи, відкіля зброя, і злочин розкривався швидше. На сьогодні після цих правок, на жаль, повинні витрачати час на рішення суду, і суддя може бути перегружений роботою, і ми отримуємо рішення про експертизу через Щодо експерти по зброї, крові, ДНК і таке інше зрозуміло. Але в мене є питання по експертизі тіл людей, які загиблі на фронті, тіл, які загиблі наших бійців, Це стосується також всіх загиблих від насильницьких злочинів. Люди хочуть захоронити свого близького, і раніше експерт міг зробити експертизу за один день, зараз завдяки суду це розтягується на тижні, люди волають і кажуть, навіщо ми, депутати, прийняли такий помилковий закон. Цей закон я пропоную прийняти в першому читанні, пропоную голосувати всім фракціям, і опозиції, і коаліції, і нефракційним депутатам, він потрібний для країни. Будь ласка, підтримайте. Веде засідання Перший заступник

шановні колеги! Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянув проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності судового експерта та належного забезпечення здійснення судово-експертної діяльності (реєстраційний номер 8336). Законопроектом пропонується встановити кримінальну відповідальність за втручання в діяльність судового експерта з метою перешкод у здійсненні їм судово-експертної діяльності. А також відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна, що належить судовому експерту. Змінами до Кримінально-процесуального кодексу України передбачається можливість здійснювати допит експерта лише на стадії судового розгляду, а також запроваджується можливість слідчого прокурора отримати письмове роз'яснення висновку експерта. Надається можливість сторонами кримінального провадження самостійно залучати експертів, в тому числі на договірних засадах, за винятком окремих випадків. Запроваджується Єдиний державний реєстр судових експертиз та експертних досліджень, зміни до Закону України "Про судову судову експертизу". Скасовується відповідальність експерта за злісне ухилення від явки до органів судового розслідування, зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проаналізувавши законопроект, члени комітету зазначили, що окремі його положення потребують доопрацювання. Разом з тим, зважаючи на необхідність та актуальність проекту, ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в першому читанні за основу. Прошу визначитися. Дякую за увагу. Дякую, шановний колего. Колеги, я прошу записатися вас на обговорення законопроекту. Поки відбувається запис, я зроблю коротке оголошення. До президії надійшло дві заяви від народних депутатів України. Не спрацювала картка народного депутата Ігоря Шурми "Опозиційний блок" під час голосування за законопроект 7373 це проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів. Він голосував "за". І так само надійшла заява від народного депутата від БПП Івана Рибака, який голосував за Постанову 9040 щодо нагородження Нобелівської премією миру Олега Сенцова, а картка не спрацювала. всі заяви наших шановних депутатів, і зараз надається слово народному депутату Величковичу, який представить позицію фракції "Народний фронт" законопроекту 8336. Будь ласка. Прошу передати слово Ігорю Лапіну. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Лапін, будь ласка, вам мікрофон. 17:13:04 ЛАПІН І.О. Шановні колеги, я попрошу хвилиночку уваги. Ви знаєте, я вам хочу розказати про один бій, який відбувся нещодавно, напередодні Дня незалежності. І саме цей законопроект, якщо ми його проголосуємо "за", зможе зробити так, щоб більше таких ганебних випадків в історії нашої України більше не було. Так от, я вам розкажу про бій. Загинули бійці батальйону, які відбивали атаку ворога, і у нас було Так от, начмед повіз "200-х" до райвідділку поліції. І я вам скажу, що після того, як він їх туди привіз, то була дуже велика проблема: перше де в День незалежності найти чергового суддю. Була друга проблема: в День незалежності у нас ще й експерт був на вихідному. Тому, шановні колеги… І ви знаєте, це все відбувалося в 35 градусів жари, коли родичі ждали тіла своїх захисників, які захищали нас з вами у тому числі. Так от, крім того всього, що перечислено в даному законопроекті, за які говорили і представники комітету, і доповідач, там виправляється ця ганебна ситуація. Шановні, ми мусимо виправити цю ситуацію. Ми не маємо робити таких речей, які ганьблять нас всіх з вами. Тому я всіх закликаю, будь ласка, подзвоніть своїм колегам, нехай приходять до залу засідань і нехай голосують. Ми маємо справити цей недолік, який ми допустили. Дякую. Слава Україні! Слава героям! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, позицію "Самопомочі" представить Руслан Сидорович. Прошу вас до слова. Руслан Сидорович, об'єднання "Самопоміч". Даний законопроект, звичайно що потрібно в першому читанні приймати, однак є цілий ряд моментів, які є дуже важливими. Перш за все, чому ми взагалі розглядаємо цей законопроект? Це є наслідком недолугих попередніх рішень парламенту, при яких ми створили ті ситуації, коли люди по 3, 4, 5, 6 діб не можуть забрати покійників з моргу. Коли покійників віддають інколи в закритих трунах, тому що трупи вже розкладаються, і це люди прекрасно знають. Це є питання перше. Тому перш ніж приймати якісь рішення, голосувати за закони, потрібно дуже добре подумати і проаналізувати щодо наслідків для усього суспільства. Наступне. безумовно, що сьогоднішня ситуація, яку виправляє цей законопроект, коли особи, які підозрюються у вчиненні умисних злочинів, можуть уникнути покарання, є абсолютно неприпустимим. Разом з цим, скажіть, будь ласка, а яка логіка в тому, що ми не вирішуємо аналогічної проблеми, яка стосується економічних злочинів і корупційних злочинів? Ми що, їм індульгенції виписуємо? Де питання пропорційності, де питання логіки, де питання здорового глузду в кінці кінців? Чому не застосовується єдиний підхід, принцип? Щодо експертиз. Ми, приймаючи Цивільний процес, Господарський процесуальний кодекс, Кодекс питань адміністративного судочинства, дали можливість проводити експертизу не лише за судовими рішеннями. Для чого ми в даному випадку знову це обмежуємо до волі судді і створюємо чергові місця, де може виникати корупція, де можуть люди просто навіть без корупційних діянь мучитися, чекати, отримувати це судове рішення щодо призначення експертизи? …чому експертиза зводиться виключно до державних експертів? Що це за монополія, що це за привілегія? Ті адвокати, ті правники, які мають практичний досвід, прекрасно знають, як працюють ці інститути і наскільки вони є керовані від тих структур, під чиїм дахом вони знаходяться. законопроект потрібно приймати в першому читанні, але до другого читання він потребує дуже серйозного, системного доопрацювання. Слава Ісусу Хисту. В цьому залі при прийнятті Кримінального кодексу була допущена рокова помилка або правка, яка кілька місяців не давала нормально можливість забрати, поховати тіла наших героїв. По кілька днів, не дай Боже, коли наші хлопці гинули в суботу, в неділю, їм не давав суд дозвіл на вскриття, і наші "сіміки", наші цивільні служби і військові не могли передати родинам тіла наших героїв. Я зараз звертаюся до вас від імені всіх командирів, від імені всіх військовослужбовців, добровольців фронту. Ми зараз повинні проголосувати і виправити ту помилку, яку кілька місяців тому зробив парламент. Ми зараз повинні з вами виправити все, що створило труднощі на фронті. Слава нашим героям на фронті! Слава Україні! Дякуємо. І, будь ласка, від "Опозиційного блоку" народний депутат Павлов представить позицію. Долженков, ви представите позицію? Будь ласка, пане Долженков. Шановні колеги, і поки пан Долженков іде до трибуни, також я зроблю оголошення. Народний депутат Лещенко звернувся до президії, що його картка не спрацювала під час голосування Постанови про присудження Нобелівської премії Олегу Сенцову. Він голосував "за" 9040. Будь ласка, пан Долженков. Шановні громадяни України, шановні колеги, тут розглядається черговий законопроект, який покликаний усунути ту помилку рокову, яку допустила коаліція і ті фракції, які голосували з нею під час проведення псевдореформ чергових, які пов'язані з кримінальним судочинством, з кримінальним процесом. В чому суть пропозиції полягала і в цьому законопроекті? При прийнятті, при проведенні зазначеної реформи всі судові експертизи, які виникають під час кримінального провадження, повинні проходити за погодженням слідчого судді або суду. Раніше, коли Кримінальний процесуальний кодекс приймався, відповідні експертизи приймав слідчий прокурор за ініціативою сторони обвинувачення або сторони захисту, тобто поза судовими органами. Відповідні зазначені судові експертизи проводились оперативно. Тут говорять про те, що схаменіться, прийдіть до зали, приймайте цей законопроект. По-перше, схаменіться при проведенні реформ. Не робіть таких дурниць. Це, по-перше, до вас необхідно звертатись. І не потрібно робити таких помилок рокових. Тому що фактично на 6 місяців вказаної норми були створені проблеми для багатьох людей, рідних загиблих внаслідок вчинення кримінального правопорушення через те, що вони не могли отримати відповідного судового висновку і провести поховання. Ось які проблеми породили не… поверхневі, непродумані до кінця рішення, які приймаються вами, коаліцією. Що стосується цього законопроекту, то ми будемо підтримувати при голосуванні його в першому читанні. І при цьому у мене особисто також виникає до вас питання: а чому ж ви не підтримали законопроект 8116, ініційований мною та колегами з фракції "Опозиційний блок"? Знову стає політична доцільність: "А ваші законопроекти, "Опозиційний блок", ми тут не голосуємо". То вам що, інтереси людей перш за все… Будь ласка, 30 секунд. Завершуйте. Дякуємо, шановний пане Долженков. І будь ласка, зараз надається слово народному депутату Валерію Писаренку, який представить позицію щодо цього законопроекту групи "Відродження". Прошу. Дякую, шановна пані головуюча. Хотів сказати, що це дуже добре, що ми починаємо все ж таки працювати над помилками. 4 роки робили реформи, які призвели до того, що у нас залишився рік, щоб виправити ті проблеми, які були. Ми говорили при прийнятті судової реформи, що не треба бігти і робити помилки, але ніхто не слухав. Зараз виправляємо. Це дуже добре. Але щодо позитиву, там він є, потрібно його підтримати. Але є певні моменти, які треба дуже уважно розглядати. Ну, наприклад, створюється ще один державний реєстр під Мін'юстом. Скажіть, будь ласка, скільки ще корупційних схем будете створювати під контролем власних міністерств? Давайте вже нарешті подивимось на ефективність роботи тих чи інших державних реєстрів та установ, які ви наплодили, а після цього будемо голосувати. Тому щодо позитиву – треба підтримати, а щодо всього остального – навіть експертне управління сказало, що треба на доопрацювання. Тому просимо подивіться на всі інші реформи і давайте виправляти. Дякую. Дякуємо за представлену позицію. Колеги, наскільки я розумію, всі фракції мали можливість… Так, я перепрошую, і зараз від позафракційних пану Левченко ввімкніть мікрофон, він представить позицію. Колеги, я дуже прошу повертатись до сесійної зали, за хвилину відбудеться голосування. Будь ласка, пане Левченко. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Знаєте, зараз, коли йшло обговорення, дуже багато депутатів з коаліції, яка проштовхувала ці, абсолютно неправильні норми, коли незаконно ухвалювали зміни до відповідних процесуальних кодексів, розказували про те, як все треба виправляти, про те, скільки купа помилок закладена у цих кодексах, як швидко це все приймалося і що нам тепер це треба виправляти. Так, безперечно, треба це все виправляти. а хто понесе відповідальність за те, що країна вже зараз живе більше півроку за цими, абсолютно дурнуватими правилами? От я регулярно знаходжуся в судах, відстоюю інтереси громади по своєму округу проти незаконних забудов і можу сказати, що новий Кодекс адміністративного судочинства – це така маячня, що, ну, взагалі складно з чимось порівнювати. Абсолютно неробоча модель, абсолютно жахлива модель. І от зараз депутати більшості кажуть, що треба все виправляти. А де ж була ця більшість, коли це все проштовхувалось? Тоді всі сміялися, казали: треба бігом, не треба по поправкам іти, треба бігом прийняти – судова реформа. Знаєте, треба… Будь ласка, 30 секунд. Завершуйте. ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Знаєте, треба нарешті все ж таки відповідати за свої власні слова і нести відповідальність. І якщо ви таке кажете, депутати з більшості, ну, тоді звертайтеся до своїх керівників, які вас примушували за це голосувати, і або змінюйте їх, або виходьте з тої більшості, бо не можна і так, і так, на двох стільцях сидіти. Шановні колеги, наскільки зрозуміли ми з обговорення, у нас є консенсус у залі відносно необхідності голосувати за цей законопроект. Я прошу повертатися до сесійної зали народних депутатів, які зараз знаходяться в кулуарах. І це добре, коли ми з вами працюємо над помилками, таке теж буває, якщо люди працюють, головне їх виправляти, Отже, колеги, обговорення завершене, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти в зал, зайняти робочі місця. І, колеги, я хочу повідомити. До мене звернулись члени комітету з проханням в цілому проголосувати. Ця позиція приймається залом чи не приймається? Не приймається. Зрозуміло, не приймається. Отже, комітет тоді звертається, щоб запропонувати скорочену процедуру до підготовки другого читання. Я сподіваюсь, що це… тут моє право поставити, ваше право голосувати так або ні.

щодо посилення гарантій незалежності судового експерта та належного забезпечення здійснення судово-експертної діяльності (номер 8336) за основу, колеги, за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо за основу. Прошу підтримати. За-246 І тепер за скорочену процедуру розгляду до другого читання. Отже, прошу підтримати скорочену процедуру другого читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо 8336, скорочена процедура. За-190 На жаль, не підтримали. Але проект закону за основу підтриманий. Переходимо до наступного питання порядку денного. Наступне питання - це проект Закону про внесення змін до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо зниження смертності та травматизму на дорогах України шляхом збільшення рівня користування ременями безпеки та мотошоломами) (№ 8492). Це питання є надзвичайно актуальне сьогодні для України. Є ще ряд законопроектів, які готуються, а цей ми вже можемо переходити до розгляду. І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Будь ласка, голосуємо. 151-за. Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді автора народного депутата України Геращенко Антона Юрійович. Будь ласка, Антон. Шановні народні депутати, шановний український народе, шановний головуючий! Цей законопроект - він дуже простий. Цим законопроектом ми пропонуємо підвищити штраф за не пристебнуті ремені безпеки в автівках, за те, що люди, хто їздять на мотоциклах не користуються мотошоломами. Цей законопроект не для того, щоб увеличити поступлення до бюджету за рахунок штрафів. Цей законопроект для того, щоб привернути увагу громадян, що потрібно берегти свої життя. Будь ласка, кожен, хто сидиться до автівки повинен пристьобуватися. Пасажири повинні пристьобуватися. Кожен мотоцикліст повинен носити автошолом. Але коли штраф 51 гривня, багато хто про це забуває. І навіть, якщо водій думає, що він ідеально водить машину, що він найкращий, що він знає всі правила дорожнього руху, він не застрахований від того, що інший водій погано знає правила дорожнього руху, вріжеться в його автівку - і будуть гинути люди або отримувати великі травми. Загальновідомо в світі, що ті хто користуються мотошоломами та пристьобуються ременями безпеки мають більший шанс вижити або отримати менше травм під час зіткнення. Але коли штраф лише 51 гривня, то поліцейські просто не можуть адекватно штрафувати тих осіб, які порушують закон. Тому я пропоную підтримати цей закон за основу і в цілому, підвищити штрафи. І ще раз кажу: це робиться не для поповнення бюджету. Я хочу, щоби надходження до бюджету від штрафування за неносіння автошоломів і неносіння ременів був нуль гривень, щоб всі пристібалися і таким чином зберігали життя собі і всім іншим. Прошу підтримати і опозицію, і коаліцію, і всіх депутатів, хто є нефракційні, цей закон для всієї країни. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від комітету запрошую до виступу Миколу Паламарчука, Шановний Голово, шановні колеги! Комітет з питань законодавчого забезпечення і правоохоронної діяльності розглянув проект Закону України про внесення змін до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо зниження смертності та травматизму на дорогах України шляхом збільшення рівня користування ременями безпеки та мотошоломами) (реєстраційний номер 8492). Законопроектом пропонується в частині п'ятій статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення збільшити відповідальність за порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами у 15 разів та встановити його на рівні 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто підняти штрафи з 51 гривні до 850 гривень. Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект в першому читанні та за основу. Прошу визначитись. Від фракції "Опозиційний блок" Павлов Костянтин.

Перш за все я хотів би акцентувати увагу на тому, що, на жаль, на жаль, ми стоїмо на платформі посилення покарань, що несе за собою більш тяжкі наслідки в зв'язку з тим, що ДТП по суті кожен другий, якщо не кожний, пов'язаний з тим, що залишають місце ДТП. І в тому числі залишають людей на проізвол і на відданість природі – смерті. І тому вести мову про те, що шляхом жорстокості покарання ми можемо вирішити цю проблему, невірно. Подивіться останні дані про ДТП, де завжди, завжди зробив – утік, збив, убив – утік. Тому що за цим стоять ті покарання, про які тут вели мову, 45 тисяч, 60 тисяч і все інше. Порівняно з практикою світу такого немає, тому я хотів би, щоб все-таки ми виходили не з принципу жорстокості, а з принципу попередження, Дякуємо, шановний колега. І запрошуємо до слова від Радикальної партії Олег Ляшко. Будь ласка, позицію вашої фракції представте.

Тому ключове – це збільшення видатків на ремонт доріг, щоб якісно робили, щоб не крали. А ті хто краще, закопати в тих ямах з яких вони крадуть і будують собі маєтки. Друга причина – безвідповідальність і п'янство водіїв. Минулого року три тисячі людей загинуло через п'яних водіїв. Хтось втратив дітей, батьків, бабусів, дідусів через те, що якийсь алкаш залив собі очі, сідає за кермо, бо кудись спішить. Колись давно в моїй молодості один мій знайомий мені казав, краще на п'ять хвилин пізніше приїхати додому, ніж на п'ять хвилин раніше приїхати у морг. Тому дуже важливо, щоб ті хто сідає п'яні за кермо, щоб вони точно знали, що у них дорога повинна бути одна в тюрму, в тюрму. Щоб він нікого не вбивав, щоб він не проливав сльози і щоб у нас не було смертності на дорогах, як більше гинуть, ніж від російської окупації. І третє. До речі, це відповідальність пішоходів. Всі говорять про водіїв, які вони погані, а давайте поговоримо про пішоходів. Вискакує, яка-небудь коза в неположеному місці, біжить стрімглав через шість полос, на Хрещатику - і водії винуваті, що вони не можуть затормозити. А як ти затормозиш, як вона тобі на капот кидається і вискакує прямо під колеса? Тому тут і відповідальність повинна бути пішоходів, бо всі роблять винними водіїв. Куди діватися водію, коли воно перед капотом вискакує, це мурло, і кидається прямо на капот? Тому ремонт доріг, відповідальність п'яних, відповідальність водіїв, пасажирів, і головне – якісні, якісні дороги, щоб люди не проклинали все на світі… щоб люди не проклинали все на світі, як, наприклад, їдуть з Миколаєва до Кривого Рогу, дорога Н-11. Із колегою Вадатурським недавно ми там були. Там такі ями, що Вадатурському з головою, він нижчий мене, то його вже не видно було з головою, мене ще трохи видно було. Що зробив уряд? Замість того, щоб добавити грошей, забрав 300 мільйонів із цієї дороги.

Андрій Тетерук, "Народний фронт". Дійсно, питання, яке ми зараз обговорюємо, є надзвичайно важливим, тому що йдеться про людську долю і про людське життя. І з давніх-давен в усіх суспільствах до збереження людського життя ставились надзвичайно серйозно, не виключенням є і наша держава, яка нарівні Конституції закріпила людське життя як найвищу цінність нашого суспільства. Але дуже прикро бачити, як певні водії або пасажири нехтують елементарними заходами безпеки і сідають в автомобіль, вважають це частиною якоїсь розваги або ставлячись абсолютно несерйозно до персональних заходів безпеки під час перебування в автомобілях. І тому цей законопроект, дійсно, має привернути увагу кожного з нас, всіх тих, хто користується щодня автомобілями щодо використання тих пасків безпеки, якими обладнані сучасні автомобілі. І тут є дуже важливим усвідомлення персональної відповідальності не тільки водія, але й пасажирів, про те, що не слід ігнорувати паски безпеки, не слід використовувати заглушки, аби система попередження автомобіля про невикористання пасків безпеки не псувала псувала там, наприклад, настрій. Тому всі ці моменти мають бути враховані кожним, усвідомлюючи, що на кону стоїть ваше життя, ваша безпека, і під час найслабшої дорожньо-транспортної пригоди травми можуть бути таким, що значно погіршать стан здоров'я. Тому, перебуваючи в автомобілі, ми закликаємо як народні депутати всіх використовувати паски безпеки, і пасажирів, і водіїв, і не ігнорувати правила дорожнього руху, тому що це – людські життя, це – здоров'я українських громадян, це – наша безпека, нашого суспільства. Голосуємо "за" і рухаємося далі. Дякую вам. Зараз від "Батьківщини" Рябчин Олексій, будь ласка, 2 хвилини. Рябчин Олексій, фракція "Батьківщина", Донеччина. Я є співавтором даного законопроекту, так само, як мій колега з "Батьківщини" Іван Крулько. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати цей законопроект, і закликає всіх доєднатися до голосування. Однак я хочу зазначити, що цей законопроект був ініційований громадянським суспільством – небайдужими хлопчиками та дівчатами, які бачать, що кожного дня на українських дорогах за те, що люди не пристьобуються, за те, що вони не використовують заглушки, за те, що вони не одягають шоломи, гине велика кількість українців, наших з вами побратимів, які могли би працювати, жити, радіти життю. Однак, на жаль, з-за того, що держава не регулює це питання достатнім чином, в нас є велика кількість трагічних випадків. Зараз наш штраф – 51 гривня. Якщо ми збільшимо його до 750 гривень, я дивився сюжети, які зробили журналісти різних телеканалів у підтримку цього законопроекту і запитували українців: чи будете ви пристібатися, якщо буде штраф збільшений? Українці відповідали: так. Я закликаю підтримати цей законопроект, в тому числі тому що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ремені безпеки могли б урятувати 50 відсотків учасників смертельних ДТП та захистити потерпілих від тяжких травм. Аналогічний ефект дають і мотошоломи, їх використання знижує ризик загибелі до 40 відсотків, а важких травм – приблизно до 70 відсотків. В парламентських делегаціях, займаючись парламентською дипломатією, ми бачимо в Європі, в Сполучених Штатах, машина і водій не поїде, якщо ти не будеш пристебнутим. Тому що розуміють, будуть штрафи і буде висока відповідальність. Якщо ми інтегруємося в Європу – давайте і поводитися як європейці. Я сподіваюсь, що комітет, який очолює пан Кожем'якін, в якому є представники всіх фракцій коаліції і опозиції, якісно доопрацює інші законопроекти, щоб підійти комплексно до цього питання і по дорогах, і по інших речах, які зараз потребують виправлення. Голосуємо за цей законопроект, врятуємо життя українців. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" – Сергій Каплін, будь ласка. 17:40:53 КАПЛІН С.М. Однозначно потрібно голосувати за цей законопроект. Але мене особисто турбує інше питання. сім років пострадянська людина їздила за кермом автомобіля непристебнутою – це, звичайно, велика вада. Якщо його оштрафували, за що вона платитиме? Де вона візьме ті сьогодні космічні гроші для того, щоб заплатити такий штраф? Тому ми повинні боротися за пенсії, за зарплати вищі, щоби наш простий чоловік відчував себе впевненим, навіть коли платить за порушений закон. Далі, ми маємо приклади показувати, всі депутати, політики пристібатися. І останнє, виборці мені написали, баба Настя, до речі, з сусіднього з моїм селом написала питання:

Шановні колеги, я 4 роки професійно займаюся безпекою дорожнього руху. Ми маємо підкомітет безпеки дорожнього руху. І тому хочу відповідно вам заявити, що кожного дня ми маємо загибель 12 чоловік на дорогах. Чому вони гинуть? 40 відсотків – це перевищення швидкості, – це перехресть поганий переїзд і 8 – це п'яний за кермом. Що потрібно робити? Потрібні закони, да. Цей закон, який ми розглядаємо зараз, він має також бути для того, щоб люди не гинули, але він сам працювати не буде. Хто буде контролювати на дорогах виконання закону? Ніхто. Поліція, яка сьогодні займається контролем безпеки дорожнього руху не має відповідних автомобілів. Ми не маємо дорожньої поліції. Тому я б хотів звернутися до Голови Верховної Ради також взяти законопроект 7286, щоб ми його розглянули, він добавляє елемент контролю водіїв на дорогах. Також якщо ми розглянемо приклад літаків. Ми говоримо, що в літаках всі пристібаються. А чому не пристібаються на машинах? Тому що немає контролю. Потрібно повернутися до контролю на дорогах. Друге питання. Бюджетні кошти. Ми багато говорили про безпеку і говоримо: давайте спасати життя людей. Але країна до цього часу не виділяла жодної копійки на безпеку дорожнього руху. Тільки завдяки цьому парламенту ми маємо 5 дорожнього фонду на заходи з безпеки дорожнього руху. Бюрократичні процедури затримують реалізацію цих коштів. Ми зараз маємо в бюджетному комітеті постанову, яка розблокує ці кошти, тому я прошу колег для того, щоб розглянути цю постанову і розблокувати кошти на автоматичні фіксацію, на підсвітлення пішохідних переходів і на багато заходів, у тому числі комплектацію лікарень. І третє. Локалізація відповідальності за безпеку дорожнього руху. Нам Європейський Союз, нам всі країни, які займаються професійно безпекою дорожнього руху, пропонують консолідувати заходи з безпеки в окремі інституції. Цей законопроект у нас в транспортному комітеті знаходиться (8216), його потрібно розглянути… …і підходити до безпеки дорожнього руху комплексно і професійно, тому що можемо говорити, багато законів приймати, але вони не будуть працювати. Ми з вами прийняли три роки тому законопроект про фотофіксацію, але вона не працює, тому що він не має… має недоліки. Тому я вважаю, що законопроект, який ще готує поліція, стосовно розподілення коштів… перший раз громадяни відчувають свою причасність до безпеки дорожнього руху. В законопроекті написано, що кошти від штрафів підуть на заходи з безпеки дорожнього руху. Дякую вам! Отже, колеги, зараз одна хвилина – Юрій Левченко. Через хвилину переходимо до голосування. Я прошу всіх голів фракцій запросити депутатів у зал, а також секретаріат Верховної Ради запросити всіх депутатів у зал. Через хвилину голосування. Будь ласка, Левченко, 1 хвилина. Левченко, Свобода, 223 округ, місто Київ. Безперечно, що це є жахливою проблемою, треба щось робити і треба в першому читанні за цей законопроект голосувати. Але є низка суттєвих проблем, пов'язаних з цією ситуацією. По-перше, а хто взагалі буде це питання впроваджувати в життя – та ж сама так звана нібито реформована поліція, яка нічим не відрізняється від поліції Януковича? Так, вона буде це впроваджувати в життя? Очевидно, вона дуже добре, вона в життя не впровадить ці моменти. По-друге, ви піднімаєте штрафи щодо невдягання паску безпеки, але при цьому не піднімаються штрафи на значно більші порушення на дорогах. І вони тепер будуть меншими, ніж штрафи за невдягання паску безпеки. Це правовий нонсенс, який треба вирішувати. І по-третє, ви продовжуєте згубну практику прив'язування розміру штрафу до неоподаткованого мінімуму. Звідки ця проблема з'явилася? А з'явилася в тому, що неоподаткований мінімум не змінюється, і 50 гривень колись давно було багато, а зараз, на жаль, здебільшого, ну, це не зовсім велика сума, так? Так-от треба не до неоподаткованого мінімуму штрафи прив'язувати, а до мінімальної заробітної плати, яка змінюється хоча б… якщо цього не робити, якщо ви далі прив'язуєте штрафи до неоподаткованого мінімуму, то виходить так, що кожен раз, раз на певну кількість років Верховна Рада буде змушена змінювати цю норму для того, щоб встигати за інфляцією, бо через інфляцію кожний певний час ці штрафи будуть ставати абсолютно нецікавими і не будуть впливати на ситуацію. Тому відходьте від цієї абсолютно неправильної практики законодавчої. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, прошу займати робочі місця. Прошу з лож повернутися в зал, приготуватись до голосування. Поки всі заходять в зал, хочу вас повідомити, що до мене звернувся комітет з проханням, оскільки лишається небагато часу, перенести голосуванням проект Закону про внесення змін до статті 7 Закону України "Про прокуратуру" на розгляд сьогодні, 7271. Подивіться по фракціям чи всі підтримують дану пропозицію комітету. Це про забезпечення діяльності спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Після голосування я дану пропозицію комітету поставлю на голосування. А зараз ми голосуємо проект Закону 8492. І прошу усіх взяти участь в голосуванні. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо зниження смертності та травматизму на дорогах України шляхом збільшення рівня користування ременями безпеки та мотошоломами) (№8492) за пропозицією комітету за основу. Прошу голосувати. Прошу підтримати безпеку на українських дорогах. Голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Рішення прийнято. Просять в цілому. Чи в цілому не можемо ставити? Ні-ні. Все, ні. Колеги, наступне. Я хочу наголосити, увага! Зараз я ставлю на голосування пропозицію, щоб перенести, на пропозицію комітету, щоб перенести на розгляд зараз проект Закону про внесення змін до ст. 7 Закону України "Про прокуратуру" (щодо забезпечення діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) (7271). Щоб ми зараз перейшли до його розгляду. Воно стоїть за кілька законів далі. Щоб зробити перенесення в порядку денному. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати перенесення проекту Закону 7271 за пропозицією комітету. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо перенесення. За-171 На жаль, надто великий розрив. Я можу ще раз поставити. Добре, ще раз поставлю. Я ще раз ставлю. Я пояснюю, колеги, це комітет має пояснювати. Даний закон стосується того, що він в повноваженнях Спеціалізованої антикорупційної прокуратури робить їх більш незалежним органом. І в тому є одна невеличка зміна – як укріплення органів антикорупційних. І комітет просить, щоб… Це дуже маленька зміна, і сказав комітет, що були проведені всі попередні консультації. Тому я ще раз поставлю, хто не зрозумів. Перенесення для розгляду зараз проекту Закону 7271. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо за перенесення на розгляд зараз. Голосуємо!

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання відпусток працівників театрів (8528). Входимо в нього чи рейтингове? Колеги, просять провести рейтингове. Колеги, увага! Я прошу всіх залишатися на робочих місцях. До завершення роботи 10 хвилин. Я поставлю рейтингове голосування. Якщо ми маємо голоси, ми увійдемо. Якщо не маємо голосів, ми просто завалимо хороший закон. Тому давайте, я прошу всіх змобілізуватись. Прошу взяти участь у рейтинговому голосуванні. Прошу всіх зайти у зал, не виходити, а навпаки заходити в зал. Прошу приготуватись до голосування. Цей закон – це соціальний захист працівників українських театрів. І буде неправильним, щоб ми його поставили під ризик. Тому я запропоную залу взяти участь в рейтинговому голосуванні. Але прошу всіх взяти участь в ньому. Отже, я ставлю на рейтингове голосування наступний по порядку денному проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання відпусток працівників театрів (8528). Рейтингове голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Колеги, давайте одну хвилину Артур Герасимов, поясніть, будь ласка, одну хвилину. Колеги, лишайтесь на місцях. Давайте відповідально підійдемо до цього питання. Поясніть, це не йдеться про великі розтрати фінансів. Будь ласка, одна хвилина, Герасимов. Прошу всіх бути на місцях. Дякую. Шановний Андрій Володимирович! Шановні колеги! Це питання жодним чином не зачіпає державний бюджет і воно стосується тільки одного, яким чином нам, перше, зберегти еліту нашої нації серед виконавців, які у нас є оперними співаками, які в нас є виконавцями в вітчизняному балеті, саме еліту от ту, яка співає на міжнародних найкращих майданчиках в Ла Скала, в Метрополітен-опера, у Відні і так далі. І друге. Яким чином дійсно зекономити кошти українським театрам, починаючи від Львова і закінчуючи театрами, які знаходяться на сході України. Це питання є надважливим, до нас зверталися керівники дуже багатьох українських театрів від Харкова до Львова. Тому прохання об'єднатися і підтримати цей законопроект за основу сьогодні, підкреслюю, за основу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, я ще раз ставлю рейтингове голосування. І прошу усіх взяти участь. Отже, я проводжу рейтингове голосування по проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання відпусток працівників театрів (№8528). Прошу взяти участь в голосуванні і прошу підтримати, колеги. Прошу голосувати. Голосуємо. 211. Я думаю, це ризиковано. Це ризиковано, колеги. Це ризиковано, колеги, я перепрошую. Зараз я запрошую до оголошення Першого заступника Голови Верховної Ради України Ірину Геращенко. Будь ласка. Дякую. Шановні колеги, ми сьогодні мали надзвичайно результативний насправді день, і проголосовано десятки важливих законопроектів. В той же час до президії надійшло ще кілька оголошень від тих колег, у кого не спрацювали картки під час голосування. І зокрема, народний депутат Єгор Соболєв просить зачитати його заяву, що не спрацювала його картка під час голосування важливого антикорупційного законопроекту про забезпечення прозорості у видобувних галузях (6229), а також під час проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінальних проваджень та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування. І Єгор просить врахувати його голоси "за". І також до президії надійшла заява від народного депутата Парасюка щодо того, що його картка не спрацювала під час так само голосування за законопроект 6229, що стосується забезпечення прозорості у видобувних галузях. І можна тільки вітати, що сесійну залу і всі фракції об'єднав цей важливий законопроект щодо прозорості надання ліцензій. Дякую, колеги. Дякую вам, колеги. Ми сьогодні провели позитивний день, нами було прийнято одинадцять позитивних рішень, серед них і затвердження порядку денного сесії, і зміну до Закону по ЦВК, які нам відкривають можливість і шлях, щоб в четвер ми оновили склад Центральної виборчої комісії. Але зараз час відведений регламентом для роботи Верховної Ради, на жаль, завершено. Вечірнє засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Завтра о 10-й годині ранку я всіх запрошую в зал для продовження нашої нелегкої, але такої потрібної для країни роботи. Дякую.